Уважаеми колеги, заседанието продължава. Заявка за изказване е направил господин Павел Шопов.

Господин председател, уважаеми колеги! На мен ми се струва, че този дебат е твърде закъснял, като имам предвид, че се състои на 23-тата – 24-тата година от началото на така наречената демокрация. Дебат за нов Изборен кодекс, след като в продължение на повече от две десетилетия си проличаха, лъснаха всички недъзи, всички проблеми, всички недостатъци на един изборен процес. Можем смело да кажем, че предвид на тези недостатъци чисто конституционно и морално в България в по-голямата си част управляваха нелегитимни органи и на централна власт, и на местно ниво. Защото една от всеобщите истини, която ние знаехме, е, че на всички избори, които правихме, се избираха с манипулации, фалшификации и купуване на гласове хора, които не следваше да бъдат в различните нива и органи на държавна власт. И от тук един от проблемите на българската демокрация е, че съществуваше перманентен държавен преврат, който водеше до това на практика непредставлявани хора номинално да бъдат избирани, да управляват и от тяхно име да бъдат осъществявани властнически правомощия. Този дебат, разбира се, е изключително дълъг, но искам да заостря вниманието Ви и ние, като участници в Комисията за изработване на нов Изборен кодекс, изключително внимание ще обърнем най-вече на една тема, на един основен проблем – проблемът с фалшификациите. Пак повтарям – проблемът с фалшификациите! на фалшификациите беше даден в далечната 1990 г. с избора тогава на Велико народно събрание – порочно избрано, което порочно зачена и българската демокрация. демокрация. Това Велико народно събрание тогава, което изработи Конституцията, по която работим, беше избрано при гигантски фалшификации на всички нива – като се почне долу от изборните секции, районните избирателни комисии, Централната избирателна комисия и такъв беше резултатът. След това в годините на така наречената демокрация, фалшификациите се правеха. Всички управляващи на изборите правеха фалшификации, но бих казал в рамките на два-три до 5%. Така съм ги изчислявал. Казвам Ви го отговорно, това не са произволни цифри. Но рецидивът от изборите за Велико народно събрание се прояви по най-жесток начин. Вместо тези практики да отмират, вместо фалшификациите да намаляват като относителен дял от резултатите, тези фалшификации избухнаха като явление с пълна сила през управлението на миналия мандат на ГЕРБ. Аз ще Ви кажа: ГЕРБ не беше още на власт, когато тогава, като новопоявила се партия, правеше фалшификации така майсторски, така така цинично на всички нива при всички избори преди ГЕРБ да дойде на власт през 2009 г., че дори като опозиция те имаха ноу-хауто, те имаха средствата, те имаха методите за правене на фалшификации, които развиха през своя мандат, докато се стигне до 2011 г. на изборите за местна власт и за президент, които избори доведоха до избрани с фалшификации. Не говоря за манипулации и купуване на гласове. Това са други теми. На избран президент с измама, защото в момента имаме такъв. Хайде да не се лъжем, всички знаем, че е така. През 2011 г. само „Атака”, тук си спомняте, има депутати от миналото Народно събрание, ние издигнахме на нашите места един плакат: „Избран с измама”, защото президентът Плевнелиев тогава беше избран с измама, както и десетки и стотици кметове в цялата страна. Спомняте си в изборната нощ как играеха резултатите и как се качваха целенасочено, трайно като тенденция резултатите на гербаджийските кандидати и как другите противникови кандидати, без значение от коя политическа сила са, падаха и падаха докато се нагласи там една схема. Искам да Ви отбележа, че на проведения референдум за строеж или не строеж на атомната електроцентрала в Белене, ГЕРБ не проведе такава кампания и такива фалшификации, защото за тях този резултат не беше важен, не си хабиха барута. И там видяхте колко смазващ беше резултатът, въпреки манипулациите тогава на общественото мнение. В тяхна вреда беше. На последните избори фалшификациите пак бяха грандиозни. Те бяха много големи. И сега това е големият парадокс. Големият парадокс е, че тези, които правиха фалшификации, не че от БСП и от ДПС не правиха фалшификации, ясно е, че правиха фалшификации, такива неща, за които се твърди, че са правени, се правеха и в Турция в изборните секции, разбира се, но ГЕРБ и тук държат абсолютната палма на първенството с абсолютна циничност. И това, което беше хванато,

увереност, затова беше артилерийската подготовка на някои небезизвестни социологически агенции. Спомняте си. Резултатите щяха да бъдат такива, каквито, спомняте си, една госпожа от една социологическа агенция прогнозираше. Всичко това го говоря не за друго, а за това, че в този Изборен кодекс, който се готви в момента, трябва да се обърне изключително внимание най-вече по темата за предотвратяване на фалшификациите. Пак го повтарям. „Атака” в миналото Народно събрание внесе 32 предложения, от които огромната част са все в тази насока за борба с фалшификациите, за въвеждане на технически средства, за машинно гласуване. Много малка част от тях бяха възприети с триста зора в миналото Народно събрание, но голямото и важното за предотвратяване на бъдещи фалшификации предстои. Затова ние от „Атака” ще участваме активно в Комисията за подготовка за новия Изборен кодекс. Приветстваме, че се възприема моделът за нов Изборен кодекс, а не за поправки на предишния, който всички знаем как беше приеман в късна доба. за бруталното и нагло налагане на основните му положения. Така че възприемаме и това да не се прави кръпка върху кръпка, а да се изработи нов Изборен кодекс. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Настоящият Изборен кодекс предпоставя обстановка за опорочаване на изборния процес. Дори бившите управляващи, които изработиха и приеха този Изборен кодекс, отново тясно целево искат неговото преразглеждане. Всички ние, а и цялото общество бяхме свидетели на този законодателен Франкенщайн, довел България до положението, в което се намираме сега. Трудно е в едно изказване да се опишат всички недомислици в този кодекс. Самата концепция на Изборния кодекс е сбъркана, неработеща – нормите в него са разпилени, а и противоречиви. Този кодекс допусна прецедента в изборния процес на съвременна България за подготовката на тотална фалшификация на волята на суверена. Всички тези факти, а и обстоятелствата обстоятелствата водят единствено до логичния извод за преразглеждане на цялостната концепция и дух на настоящия Изборен кодекс. Уважаеми народни представители, единственият орган, който може да разглоби този законодателен Франкенщайн, е Народното събрание. Единственият орган, който може да осигури конституционно закрепените права и свободи на българските граждани свободно да изразяват своята воля, да бъдат избирани и да избират – това сме всички ние, които работим, подчертавам, които работим в настоящото Четиридесет и второ издание на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря. Реплики? Не виждам. Господин Паунов е наред. Уважаеми господин председателстващ, колеги! Настоящият Изборен кодекс е една от основите за фалшификациите, които бяха направени през 2011 г. – на местните и на президентските избори, а също така основата за фалшифициране на изборите през май месец тази година. Това, както казаха и преждеговорившите колеги, може да бъде стопирано по много ефикасен начин чрез машинното гласуване. През 2008 г. бях поканен от правителството на Боливарската република Венецуела да бъда наблюдател на президентските избори. Там за пръв път се запознах с машинното гласуване, което е изключително ефектен начин за борба с всички фалшификации. Искам в няколко детайла да Ви обясня това, което видях като наблюдател на тези избори. Самият избирател отива в избирателната комисия, където по списък – с личната карта. Отива зад едно малко параванче, където се намира самата машина, която представлява касов апарат. Срещу него са кодовете на всички партии, примерно БСП – 02, ДПС – 03, и така нататък. Вкарва своя вот, като натиска бутоните на касовия апарат, влиза в паметта на машината и тя

и самата машина с една табулограма показва резултата от вота. Там има точни цифри. На табулограмата има и точния час,

Има наблюдатели. Самата комисия не може да извършва фалшификации, защото тя има само регистративни функции. Не е както тук – да прави протокол, протокол е самата табулограма. Освен това, там няма недействителни бюлетини. Не можеш да кажеш, че тук е зачеркнато под друг ъгъл или че има някъде чавка. По този начин се броят гласовете, засичат се с табулограмата и не може да има отклонение един глас.

Ние всяка година от тук натам имаме избори. Догодина са европейските, след това са местните, следват президентските и отново през 2017 г. има парламентарни избори, ако този Парламент продължи да съществува дотогава. С други думи, няма да се отпечатват бюлетините, които са доста скъпи. Вие знаете колко беше бюлетината – около метър и двадесет, колко хартия се хвърля. За един-два избора тези машини ще се изплатят. По този начин не е необходимо, както искат, да се поставят камери, да се дават допълнителни средства. Смятам, че в Изборния кодекс, който предстои да гласуваме, трябва да залегне самото машинно гласуване. Както предлагат колегите от „Атака”, могат да се правят референдуми, защото ще са изключително евтини по този начин. по този начин. Някои казваха навремето: „България да стане Швейцария на Балканите”. Смятам, че по този елемент може да достигне Швейцария, ако не по национален доход. По ключови въпроси да се правят референдуми – тогава няма да струват толкова скъпо и ще бъдат много бързо организирани. Отново повтарям, секционните комисии, които са гнездата на фалшификациите, ще бъдат изолирани, защото ще има само един регистративен режим.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

За първи път в най-новата история на България толкова рано се създава временна комисия, която да разработи нов Изборен кодекс.

ако някой работи за себе си, този Изборен кодекс се обръща срещу него. Ще Ви дам пример. През 1927 г. тогавашните управляващи, мислейки, че Изборният кодекс ще разработи за тях системата, решават, че който спечели най-много гласове, получава допълнителен бонус от 100 депутати. За тяхно голямо съжаление, опозицията печели и те остават извън системата. Сега протестиращите, а и февруарските имат много интересни предложения. Но имат и предложения, които са на олигарсите! Олигарсите искат мажоритарна система – единствено чиста мажоритарна система! Супер богатите хора искат тази система да бъде наложена в България, както във Франция. На предишните избори имаше една националистическа партия – далеч съм от национализма, социалдемократите и националистите са два антипода – националистите там имат над 20% на изборите! Знаете ли колко депутати имат във Френското народно събрание? Нула! Над 20% да изкараш на изборите, имаш нула депутати! Това трябва да бъде нашият жалон, когато разговаряме с всички граждански организации, с хората, които протестират – да им бъде ясно, че тях ги използват като маша, за да могат супербогатите да си направят собствен Парламент! Викът: „Намалете броя на депутатите”: ако питате олигарсите, те искат да има само един или максимум трима – хайде, от кумова срама, депутати. По-лесно се купуват! И по-малко разходи ще правят! Поставям въпроса за субсидиите – естествено, когато се премахнат субсидиите за политическите формации,

Другият голям проблем, освен мажоритарните избори. Разбира се, мажоритарен елемент ще има чрез пропорционалната система, но имаме още един много сериозен и голям проблем. Това са мъртвите гласове! Някои казват, че са били над 700 хиляди, други казват, че били милион и седемстотин хиляди. Няма значение – цифрата е ужасяваща. Затова в предишния Парламент ние, българските социалдемократи, от името на Коалиция за България сме предложили да се внесе – един нов номер да се даде на всеки български гражданин, да се извърши пререгистрация на българските граждани и тогава тези 700 хиляди мъртви души ще изчезнат от списъците.

трябва да бъдем именно в рамките на Централната избирателна комисия. Защо там не допускаме да има застъпници за партиите, които не са парламентарно представени? И накрая ми се ще да завърша – все пак тази система оставя над 20% извън Парламента от гласуващите сега. Трябва да помислим начинът за преразпределяне на гласовете, които са останали извън Парламента – защо, примерно гласовете на партията Х, която не харесва, да кажем, тук тази, дясната част, да отиват именно в нейната воденица? Това е също един от сериозните проблеми, които трябва да разискваме ние. Благодаря Ви.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Заставам тук – на трибуната на Народното събрание, с ясните мотиви, които ще развия, да подкрепя, че – да, ние трябва да създадем Временна комисия за изработване на проект за Изборен кодекс. Заедно с това остро осъждам поведението на Политическа партия ГЕРБ, която прие един Изборен кодекс с четири промени през изминалите четири години, и в момента сме в парадокса парламентарна партия да стои отвън и да казва: „Искам да приемете Изборен кодекс“, и да не участва в заседанието на Народното събрание. Ще се спра на няколко мотиви: защо има нужда от промяна организацията, реда и провеждането на избори и по-точно в контекста не толкова и само, тъй като ние се вторачваме за народни представители и за парламент, но и за кметове на общини и кметства, и за общински съветници. Всъщност има няколко парадокса, в които ние, като представители на обществото, на политическите партии, има нужда да чуем по-внимателно това, което създава неудобства местните общности да бъдат консолидирани, единни и там да се прокарват политики в интерес на тези местни общности. На първо място, общинският кмет се избира и лидира мажоритарно. На второ място, общинските съветници – пропорционално. Има дебат и ние трябва да го чуем. Аз препоръчвам на ръководството на Народното събрание, говорейки тук, че – да, говорим с гражданското общество, процеса на подготовка на Изборния кодекс да избере няколко региона и да направи кръгли маси, за да чуе не само столичния дебат с гражданското общество, а да чуе какво мислят гражданите от определени региони. Защо казвам всичко това? Защото има настроение общинските съветници да се избират преференциално, да бъдат личности с доверие, да могат да се обединяват около политики, да тежат. Защото има и другата система да, има нужда да намерим точния синтез между политиката, политическото и в звученето на корпоративния вот да видим на местно ниво къде и как ние трябва да да направим тази регулация с този Изборен кодекс. Като казвам „корпоративния вот“ – има и такива общини, където има 13 съветника и са от по една партия, където има плаващи мнозинства, където има извиване на ръцете на кмета. Има я и другата страна – има силния, корпоративния, лидиращия кмет, който може да си напазарува общински съветници. Ето това ние трябва да анализираме. По този въпрос е необходимо Временната комисия, която ще бъде за изработване на Изборния кодекс, да потърси на този етап едно златно сечение. На следващо място изниква и следващият въпрос: по различно време се назначават, според различния брой и виждане, обикновено на управляващата партия, която досега е била, назначаване на кметски наместник, тоест пълномощник на общинския кмет в определено населено място. Ще дам пример отпреди два месеца от живота на едно родопско село – Катраница. Кметът на ГЕРБ от Смолян назначава кметски наместник. Кметският наместник във временната заетост с формите за политическо влияние назначава майка си, баща си, баба си, дядо си по линия на жена му и 23 души от неговия род и по линия на жена му във временна заетост. Паралелно с това селото, преди всичко, се храни с това и присъствам на събрание, на което чичото на въпросния човек ми казва: „Госпожо Янкова, (проумейте - стигнал е до този извод един обикновен, възрастен, мъдър, родопски старец), променете Закона за референдумите и допитването до населението, в това число и Изборния кодекс, така че ние да не се караме, да си направим едно събрание и да си изберем кмета“. Виждате, че малките общности, които трябва в криза да бъдат консолидирани, с управленски актове се разделят. Ето тук също ще бъде необходимо да се намерят възможности за решение. И не на последно място – остро протестирам срещу декларациите и протестите, в които ние само декларативно казваме, че има мъртви души в избирателните списъци. Народното събрание да създадем анкетна комисия и всички служби на ЕСГРАОН да ни информират защо не работят. Това дотук е само демагогия и оправдаване, прехвърляне на топката в друга посока. Това исках да споделя като предложения и като ясен мотив, че: да, необходима е една промяна, но да видим цялата палитра на настроенията в обществото, и ние като народни представители да намерим необходимата регулация. Благодаря.

по принцип аз съм практик по провеждането на избори. Винаги съм се съобразявал с всички правила през последните години, които са приети от предишните народни събрания по време, когато провеждаме избори. След всички избори установяваме грешките, които са записани като правила в съответния Изборен кодекс. И никога не намираме време през тези четири години да седнем, да обсъдим кой и по какъв начин, кой е основният виновник, причината, поради която сме приели и сме установили такива правила, впоследствие от които самите ние не сме доволни. За последните четири години имаме пред нас една политическа сила, която приемаше Изборния кодекс, имахме много жестоки пререкания, дори тези, които са били в предишния Парламент знаеха, че напуснахме Народното събрание с ясната цел да подготвим един Изборен кодекс, който да осигури няколко принципа, да ни създаде основните правила, въз основа на които днес в това Народно събрание трябваше да има избрани народни представители честно, честни избори и впоследствие това Народно събрание днес трябваше да работи по всички онези правила, които бяха приети в предишния Изборен кодекс. Няма да мога да кажа добри думи и за онези избирателни закони, които ние приехме от предишното, по-предишното Народно събрание. Тогава ние бяхме на власт, приехме закон, с който създадохме такава обстановка, такава ситуация, че онези мажоритарни народни представители, които трябваше да бъдат избрани, изведнъж, господин Анастасов, се оказаха, че точно минахме на онзи принцип, за който Вие казахте – коя година от от демократичните избори са определили 100 народни представители да минат в тази политическа сила, която да има най-много гласове и се оказа, че ГЕРБ дойдоха на власт точно с тези мажоритарни гласове, защото ГЕРБ тогава щяха да имат 90 народни представители, а Изборният им кодекс им даде още 26 мажоритарни. И това трябваше да ни бъде като урок, че когато подготвяш закон с цел да спечелиш избори, винаги бумерангът се връща обратно към нас. Но няма как да не отбележим и това, което направи тогава ГЕРБ. Онези фалшификации, които бяха направени по време на онези избори, като че ли се знае от всички, но в последствие пак останаха записани в новия Избирателен кодекс. Още тогава носеше слуха и по-голямата част от нас знаеха, че се купуват цели секции. Още тогава се знаеше, че чрез ЕСГРАОН, че чрез определени големи общини определена политическа сила вървеше с 10% напред. Още тогава обществеността усети, че има фалшификация на предишните избори. А за сегашните избори, за онази система, която беше ни създал най-големият математик,

Ние оставихме Централната избирателна комисия в ръцете на една политическа сила, която правеше фалшификации. Освен Централната избирателна комисия оставихме в ръцете на онези хора, които щяха да направят направят изборната система, преброяването. Доколкото имам информация, може и да не съм прав – на разведения съпруг на председателката на Централната избирателна комисия. Уважаеми колеги, аз приветствам всичко онова, което се случва днес – че започваме от този момент да разглеждаме внесените законопроекти и предложеното от господин Местан и група народни представители Решение за създаване на Временна комисия за подготовка на Изборен кодекс – затова, защото ще имаме време от тук нататък, ако ни оставят все пак отвън хората, да обсъдим този път и поне да решим няколко неща. Първото нещо, което изискват хората,

в този Изборен кодекс, така че на всички хора да дадем равни възможности да отидат до урните. първото и основно нещо. Второто, което трябва да създадем на хората, е да им създадем онова чувство, че отивайки до урните, техният глас не се подменя – нито чрез купуване на секциите, нито чрез купуване на гласове, нито чрез всякакви машинации. Следващото нещо, което трябва да направим, уважаеми колеги не може след всички избори, отчитайки и отваряйки всички бюлетини да прочетем, че около 100-150 хиляди бюлетини са невалидни. Ние изтриваме собствения си труд, труда на всяка политическа сила и на всеки кандидат, който е намерил начин да стигне до всеки избирател, да отиде до урните и в същия момент да се отчете, че гласът му не е валиден. Борбата е, когато всички политически сили се опитват да затруднят избирателя на Движението за права и свободи да не може да даде съответния си глас точно и ясно. Виждате, че тези невалидни бюлетини не се отнасят само за Движението за права и свободи. Това се отнася до всеки български гражданин, на който сме създали затруднението да не може да зачертае „Х”, „Х”, да му създаваме възможност с бюлетина от два метра и нещо, когато човекът трепери и не може да намери точното място да отбележи, а сме го накарали да отиде до урната. Ако ние, уважаеми колеги, не обучим всички екипи и не създадем екипи, които ще водят изборния ден

да дадат възможност на определена политическа сила да спечели изборите в съответната секция, първо няма да сме честни пред себе си и след това – пред избирателите.

където да създадем самочувствие на хората с радост да отидат до урните, а не със страх. Не можем да създаваме пред секционните комисии групи и групички, съмнителни, яки, с черни фланелки, с яки вратове, или пък да поставим до съответната секционна комисия полицейската кола, но колкото се може по-близо до входа, за да създадем онази атмосфера, от която избирателите да не могат спокойно да отидат до урната и да гласуват. Аз не искам да давам примери, но на предишните избори имаше случаи, когато членове на секциите стояха в секциите с кобурите на пистолетите си. си. Забележете, ние не сме отбелязали в Изборния закон, че не може да се стои с кобура, а сме записали само, че не може да се внася всички тези тънкости, уважаеми колеги, от които смятаме, че всеки един от нас може да се възползва и да изкара от това някой глас повече, би трябвало да се откажем. Веднъж завинаги трябва да кажем на господин Борисов, че всяко движение напред-назад, влизане-излизане не е толкова приятно.

да чуят всички онези безобразия, които направиха, за да докарат днес това Народно събрание в това състояние. Много е лесно да не си в залата, за да не чуеш онези неща, от които няма да ти е приятно. Но българското общество ни изпраща днес тук, в тази зала, за да си кажем днес кривиците,

но не го правим, защото сме отговорни. Не го правим, защото не идваме от силови структури. Не го правим, защото не смятаме, че тази държава ни е бащиния, не го правим, защото сме отговорни и пред онези, които днес са на площадите. Уважаеми колеги, ако с този кодекс и тази временна комисия не създадем чувство в обществото, че политическите партии и всеки народен представител си е взел съответната поука, че ще работи за авторитета на Народното събрание, за издигане авторитета на институциите, за издигане на собствения си авторитет, няма да намерим място, може би не толкова дълго – след няколко седмици, в това Народно събрание. Но това не означава, че трябва да се откажем от стремежа си да бъдем полезни на онези, които без да се срамуват, са гласували за нас. Аз не се срамувам и не искам онези, които са гласували за мен, да се срамуват. По стечение на обстоятелствата съм правил избори в шест области

с които да осигурим демократични принципи, да осигурим самочувствие на избирателя, да въведем въведем техники, технологии и принципи за гласуване, без да създадем трудност, а да улесним избирателя да отиде и да гласува. Той вече знае кого да избере. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, вземам думата, за да направя конкретно предложение. В духа на всички изказали се досега, а именно в представения Проект за решение Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс – тук е написан Изборен кодекс, тъй като всички изказали се досега

който иска да упражни конституционното си право да гласува, да избира или да бъде избиран, да бъде максимално улеснен да може да упражни правото си на глас и неговият глас да бъде гарантиран. Да бъде гарантирано, че ще бъде правилно отчетен поради простата причина, че в течение на времето с всеки следващ избор се правеха всевъзможни опити на ограничение в различните закони и в различните правила, включително и в начините на гласуване от една страна, ограничаване на българските граждани да могат да упражнят правото си на глас, а от друга страна – да затруднят начина на гласуване. Още повече, вместо да създадем такъв ред, че правилно да отчитаме волята на българския гражданин, волята на избирателя, се създаваха начини, по които изкуствено да се създават допълнително недействителни гласове, което видяхме и на последните избори.

Второто, което бих искал да кажа е, че дори и на последните избори имаше широка мисия от наблюдатели, но предишното Народно събрание да се вслуша в максимална степен в препоръките на наблюдателите от ОССЕ, за да може да се отвори и да се демократизира още повече предишният Изборен кодекс, поради което ние в момента говорим за създаването на нов Изборен кодекс. Другото, което бих искал да кажа, е във връзка с методиките за разпределение на мандатите. Виждаме, че този момент не се разглежда в различните изборни закони в максимална в максимална степен, а се дава преимущество и свобода на Централната избирателна комисия да прави методики. Обикновено, когато методиката се прави от Централната избирателна комисия, където мнозинството от членовете са пропорционално представени на Народното събрание, всеки път Централната избирателна комисия се опитва да прави нови и нови методики и да се чуди още какво да избира,

такива мандати, че трудно може да бъде обяснено на избирателите и на гражданите как точно се получиха тези мандати. Наистина няма идеални методики, но има достатъчно практика в световен мащаб, а и в България, че мандатите, които биха имали нужда от обяснения, да бъдат минимизирани. От тази гледна точка може би в бъдещия Изборен кодекс да бъдат рамкирани ако не методиката, то насоките за методиката, за методиката, за да няма своеволия в бъдещата Централна избирателна комисия, която ще приеме методиките. Не на последно място, в тази методика трябва да намери достатъчно място това, което имаме като практика от последните два избора – президентските и от последните парламентарни избори. Не е редно органите, които са длъжни да охраняват изборите и изборния вот, от една страна, да са част от

друга страна – виждаме по медиите, оригинални изборни книжа да са по контейнерите за боклуци и да се чудим на база на кои изборни книжа се отчетени изборите. Тези неща трябва да намерят мястото си евентуално в следващия Изборен кодекс. Тъй като тук на няколко пъти се заговори за получилата широка популярност терминология машинно гласуване, ние имаме своя опит, базиран на опита в Европейския съюз, а и не само в Европейския съюз на база различни гласувания с машини. През 2009 г. на изборите за народни представители законът предвиждаше да се направи експеримент, който

да се чудят различните комисии единствено и само на база субективни фактори как максимално да направят недействителни бюлетини и да има недействителни гласове след изборите. По този начин избирателят, който е стигнал до секционната комисия и е упражнил правото си на глас, поне ще бъде сигурен, че гласът му ще бъде отчетен. Благодаря Ви за вниманието и приветствам идеята да се изработи нов Изборен кодекс. Благодаря. Реплики има ли? Времето на Парламентарната група на Коалиция за България е изчерпано, на Движението за права и свободи – почти, на ГЕРБ – не е. Има ли други изказвания? Не виждам. Уважаеми колеги, предлагам Ви сега да чуем предложение за състав на комисията. Все пак решението предвижда да има състав на тази комисия. Господин Хамид Хамид за предложение. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за членове на

за членове на комисията Мариана Тотева, Мая Манолова и Филип Попов, като за председател предложението ни е за госпожа Мая Манолова. предложение за състав. Предлагам да гласуваме състава и председателя, а след това ще гласуваме редакционно

като първи, уважаеми колеги, ще поставя на гласуване Проекта, внесен под № 354-02-20 от 18 юни тази година

за създаване на Временна комисия за промени в Изборния кодекс

Освен това има една техническа грешка в преамбюла, затова ще чета текста до т. 2: „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за изработване на Проект на нов Изборен кодекс Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Създава Временна комисия за изработване на Проект на нов Изборен кодекс.”

комисиите, останаха две, както знаете: Комисията по образованието и науката и Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите. Тъй като няма постъпили предложения, които очакваме, очевидно е, че тази точка няма как да я разгледаме. Тъй като няма постъпили в писмена форма Проекти за прекратяване пълномощията на народни представители,

промяна в днешния дневен ред, моля, гласувайте в подкрепа на това предложение. Разбира се, който е против, няма да го подкрепи. Извинявайте за неправилния израз.

„СТАНОВИЩЕ относно Проект за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, № 354-02-21, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители на 18 юни 2013 г. На заседание, проведено на 19 юни 2013 г., Комисията по енергетика обсъди Проект за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката, № 354-02-21, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители на 18 юни 2013 г. На заседанието присъстваха Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Анжела Тонева – председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, Еленко Божков, Михаил Димитров, Димитър Димитров и Илиян Илиев – членове на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, Екатерина Истаткова, Лиляна Младенова, Ирина Георгиева, Елисавета Рашкова и Ивайло Александров – експерти към Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, Иван Хиновски и Христо Казанджиев – експерти в областта на енергетиката, същевременно председател и зам.-председател на Българския енергиен форум, и Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ. От името на вносителите Проектът за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката беше представен за разглеждане и гласуване от народния представител Явор Куюмджиев. В резултат на проведените разисквания, Комисията по енергетика проведе гласуване и прие Проекта за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката с 6 гласа „за”, 4 „против” и предлага на Народното събрание да го разгледа

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Настоящият Проект за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката е особено важен, защото трябва да изкажем пълната си подкрепа на мерките на правителството, за да може да се постигнат стабилни и поносими цени на електроенергията за българските граждани и българските фирми. Няма да чета самия Проект за решение, всички го имате. По-скоро искам да се спра на темата: какво значи ребалансиране и стабилизиране на енергетиката? Мисля, че трябва да приключим веднъж завинаги, предлагам това да стане в следващите няколко дни, с темата за наследството, но преди да приключим трябва да кажем какво точно е състоянието на българската енергетика и защо се стигна почти до нейния колапс. След като направим това уточнение, може би трябва да спрем да говорим кой е виновен, за какво е виновен и да се съсредоточим върху мерките, които трябва да приемем заедно с правителството, за да може наистина енергетиката да се изправи на крака и да стане отново един от водещите отрасли на страната. Затова този Проект за решение се нарича – за подкрепа на мерките за ребалансиране, защото системата, уважаеми колеги, възможностите за производство на електричество са няколко пъти по-големи от потреблението. Много неправилно се налага в общественото пространство, и от преждеуправляващите, термина „свръхпроизводство”. Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че свръхпроизводство на електроенергия не съществува, като физически термин е невъзможно.

имаме разбита икономика, имаме спаднало потребление на бита и на домакинствата, което води до същността на това дебалансиране. От друга страна, имаме много, бих казал, изродена система на производство на електроенергия. Съществуват два основни фактора, които пречат на развитието на българската енергетика. Единият е дългосрочните договори за изкупуване от така наречените „американски тецове”, които са на завишени цени, с фиксирани цени на входните суровини – разбирайте въглищата, и гарантирани печалби на така наречените „инвеститори”. Другият основен проблем в тази посока е неимоверното количество възобновяеми енергийни източници, главно фотоволтаични централи, които допълнително утежняват задължителното изкупуване на електроенергия, тъй като всички те са такива. В един момент се получава, че от около четири хиляди мегавата общо потребление в страната, ние имаме три хиляди или над три хиляди мегавата, които са със задължително изкупуване на електроенергията. В един такъв прекрасен слънчев ден, като днешния, се налага поради тези правила, които дебалансират системата, атомната централа в Козлодуй да работи на занижени мощности, ТЕЦ „Марица Изток 2”, който доставя втората най-евтина енергия в страната, да работи на занижени мощности и се изкупуват така наречените „американски централи” и фотоволтаици. По този начин в страната и в енергийната система се формират загуби от около 100 млн. лв. годишно. Ако не направим нещо много бързо, за да се ребалансира тази система, загубите биха могли да достигнат милиарди левове в близките години. Като допълнение на цялата тази картинка на хаос, бившите управляващи, в отчаяния си опит да решат някои от проблемите, по-скоро забъркаха допълнителна каша – въведоха три нови такси, които на практика изведоха хората на улицата преди няколко месеца. Това са таксите за зелена енергия, таксите за невъзстановяеми разходи и таксите за така наречено „комбинирано високоефективно производство”. Ще си позволя, без, разбира се, да искам да Ви изнасям лекция, да Ви разкажа за какво са тези добавки. Такса „зелена енергия” – всеки от нас плаща това огромно количество възобновяеми източници, което на практика е ненужно. Таксата „невъзстановяеми разходи” се събира от всеки български гражданин, за да плаща на американските ТЕЦ-ове. Таксата „високоефективно комбинирано производство” се събира отново от всеки гражданин в страната, за да плаща разходите на топлофикациите в градовете, в които ги има. Всичко това доведе до още един абсурд и парадокс, тъй като тези такси бяха въведени освен в сметките на гражданите, бяха въведени и в така наречената такса „пренос – високо напрежение”, която всеки заплаща, за да се пренася ток по мрежата на страната. И се случи един наистина абсурден вариант. Българската електроенергия стана непродаваема, защото заради тези добавки транспортът от трансформаторите на електростанцията до границата на България стана 36 лв. На фона на цената, която е в нашите електроцентрали, въпреки наличието на пазар в съседните страни, и то на цени, които са може би два пъти по-високи, отколкото вътрешните в страната, България спря да изнася електричество. За първи път през последните 40 години се случи нещо подобно. Никога нашата страна не е била транзитна страна за чужд ток, който да се продава при нашите съседи. Загубихме пазарите си, загубихме много пари. По оценките на министъра, които вчера бяха изказани от тази трибуна, става въпрос за милиард и половина лева само за една година. По този начин наистина стигнахме до днешния ден, в който българската енергетика е заплашена от разпад. Българските граждани не могат да понасят вече цените на електричеството и начина, по който те се формират. Затова Ви предлагам да подкрепим решението, с което да изкажем нашата пълна морална, практическа, ако щете и психологическа, подкрепа на правителството, за да може заедно да изработим нови правила за определяне на цените, нови начини за изкупуване на електроенергията, нова система за балансиране, тоест от кого, колко и в кой момент Така че, първо, да бъде защитен интересът на гражданите и на българския бизнес, второ, да бъдат защитени и националните интереси, без да се взимат предвид чужди интереси или интереси, ако щете, на големи инвеститори в енергетиката и да направим така, че наистина да свършим нещо за хората, които са ни изпратили тук.

начинът, по който започна това Народно събрание, според мен е много показателен за желанието ни да свършим нещо за българските граждани. Още в първия ден дебатирахме по темата „Енергетика”, успяхме да измъкнем от бившите управляващи признание за техните големи големи провали в тази сфера. В днешния ден вече имаме внесени два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и на Закона за енергията от възобновяеми източници, с които ще постигнем основата на точно това ребалансиране. В сътрудничество с правителството бяха изработени тези два законопроекта, които, надявам се, госпожо председател, утре ще бъдат в дневния ред на първо четене в Моят призив е, освен да ги подкрепим формално с този акт, да напрегнем сили така, че до края на следващата седмица тези промени да бъдат факт, да можем наистина да успокоим голяма част от българските граждани и да си свършим работата. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Куюмджиев. Това беше представяне на проекта за решение, но Вие не го прочетохте.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България,

Подкрепя предложените от министъра на икономиката и енергетиката мерки за намаляване на цената на електрическата енергия за потребителите и стабилизиране и ребалансиране на сектор „Енергетика”. Подкрепя усилията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за определяне на нови, по-ниски цени на електрическата енергия за следващия ценови период. 3. Гарантира своевременни промени в законодателството за въвеждане на новите политики в сектор „Енергетика” от 1 юли 2013 г.” Благодаря, господин Куюмджиев. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.

днес да не сме прекалили с излизането си на трибуната, но все пак ще се опитам да кажа няколко думи в подкрепа на това решение, което

и впоследствие приемането от Енергийната комисия вчера и на двата законопроекта, което като че ли остави малко на по-заден план това решение, което днес ще приемем. Но да вървим по реда си. Уважаеми колеги, решението наистина е само в подкрепа на предложените от министъра на икономиката и енергетиката мерки за намаляване, първо, на цената на електрическата енергия

двата законопроекта, внесени от Министерството на икономиката и енергетиката, които също са в тази насока. Уважаеми колеги, протестите, които бяха на „Орлов мост” по време на предишното Народно събрание. Наистина под предлог, че цените на електроенергията или на енергията, която ползват, са толкова високи, че няма как да си посрещнат нуждите, Наистина в Европейския съюз има един израз, че когато едно семейство плаща повече от 10% от приходите си за енергия, то се води енергийно бедно семейство. В България процентът на хората, които са енергийно бедни, е голям. освен че хората бяха енергийно бедни, освен че управлението на енергийната система, на енергийния отрасъл при предишното управление беше непрозрачно и неефективно, бяха накачени много Калинки.

и 20% – от икономиката. Уважаеми колеги, наша задача е да създадем баланс в енергийната ни система чрез ограничаване възможностите за производство от всички мощности, които днес повишават цената на електроенергията. Това обаче ще се случи, ако успеем да създадем такива закони и да дадем такива лостове в ръцете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че да могат да отчетат реално разходите, които вършат самите енергийни предприятия. Същевременно трябва да сме наясно, че когато в една енергийна система цените се определят според най-ниските възможни приходи, които се отделят за инвестиции в енергетиката, тя рано или късно ще стигне до невъзможност да работи. Въпреки всичко обаче, въпреки производствата от възобновяеми енергийни източници, които беше допуснато през последните три години да бъдат построени и пуснати в експлоатация, без да се вземе предвид индикативната цел, която България трябваше да постигне по изискванията на европейските директиви, без да се вземе предвид,

без да се вземе предвид, че през последните години в България бяха закрити сериозни икономически реални мощности, се оказа, че изведнъж у нас има много повече построени мощности, отколкото са необходими за консумация в страната. Въпреки всичко, поемайки ангажимент пред обществото да създадем ситуация, че то няма да плати на производителите, на преносната система и на доставчиците онези разходи, които не са ясни, днес аз заставам пред Вас и казвам, че има възможност да направим промени в Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите енергийни източници, чрез които да намалим не печалбата на енергийните предприятия, а да ги накараме да правят по-малко разходи, да свият така наречените „непредвидими разходи”, да свият загубите си, загубите по мрежата, да свият всички разходи, които влизат в цената на електроенергията. Смятам, че със законопроектите, които ще приемем утре, постигаме определен баланс. Може би производителите ще го посрещнат че ще бъдат ограничени за определен период от време, за да не нарушат баланса на енергийната система, а хората трябва да са доволни, защото ще получат съответната енергия на по-ниска цена. Уважаеми колеги, таксите за зелена енергия, така наречената „кафява енергия“, когенерациите и другите такси

Това ще даде възможност на нашата страна да има допълнителни приходи. Можем да говорим още много за енергетиката,

Благодаря, господин Аталай. Има ли желаещи за реплики към изказването на господин Аталай? Няма. Предполагам, че всички ще се вслушате в призива му утре в 9,00 ч. да сте на място, за да приемем двата изключително важни закона. Давам думата на народния представител Борислав Гуцанов за изказване. уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, безспорно важността на това предложение е огромна. Протестите, започнали преди няколко месеца, бяха именно за високите цени на тока, свързано с енергетиката и всички проблеми в сектора. Смятам освен че трябва да подкрепим всички тези мерки – това е безспорно, но трябва и да изискаме във възможно най-кратък срок от Министерството на икономиката и енергетиката доклад за състоянието и да се потърси отговорност, ако има нужда от такава, създаване и на анкетна комисия, ако има нужда и от такава, когато се види докладът на Министерството на икономиката и енергетиката,

Не може в Народното събрание просто да подминем този въпрос! Затова моето предложение е да се изиска такъв доклад от Министерството на икономиката и енергетиката, след което да се види има ли нужда от създаване на анкетна комисия в Народното събрание и този толкова важен въпрос за хората и за икономиката на държавата да Ако правилно разбрах Вашето предложение, предлагате като т. 4 в решението да бъде записано: „задължава министъра на икономиката и енергетиката да изготви доклад за състоянието на енергетиката и да го представи пред Народното събрание”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз имам по-скоро редакционно редакционно предложение. След последната дума в предложението на господин Гуцанов да добавим „и анализ на нанесените щети“.

Уважаема госпожо председател, колеги! Сигурно предлаганите и и предвижданите мерки в законите ще разлаят някои кучета, ще предизвикат негативни реакции. Разбира се, така, както сте ги предвидили, те са недостатъчни, няма да ги стреснат кой знае колко. Всичко, което виждам, че готвите Вие, управляващите от БСП и ДПС, общо взето е в сферата на останалото държавно.

Това е най-големият проблем и той не се решава с предлаганите от Вас поправки. Виждам, че някои от Вас се съгласяват с мен. И не може да не бъде така, защото в далечната 2004 г. по времето на Сакскобургготски знаете, няма да Ви припомням в подробности как се настаниха въпросите чужди гости на гарантирания, нелиберализиран монополен пазар, за да извличат сигурна и безбожно голяма печалба, тогава по норматив 18%, после понамалена, но тя не е реалната, тя е много по-голяма от тази, която им се предвижда и им се дава възможност по закон. Така че това са полумерки и те няма да бъдат истинските, няма да бъдат това, което трябва да се направи, ако не бъде

общинското Виенско дружество, и ЧЕЗ – пак държавна фирма, изтичат между 400 и 500 милиона на година. Това е големият резерв, който може да доведе до стабилизиране на цените, поне да не се вдигат, но това е резервът и за намаляването на цените на по-ниски нива. Затова ние в миналото Народно събрание внесохме едно проекторешение, с което задължавахме правителството да предприеме всички необходими и законни, конституционни мерки, защото има начин това да се направи за вземането на лиценза на електроразпределителните дружества и да се върви към тяхното одържавяване. Ако някой се плаши от тази дума, да го кажем: връщането в активите на държавата. Връщането в активите на държавата на нещо, което криминално й беше отнето. Не може нещо криминално, по престъпен начин отнето, да не бъде върнато на собственика, тоест на суверена, на българския народ, на българската държава. Няма какво да се залъгваме и да си затваряме очите. Тези три дружества са едни от свещените крави. Страх ги е управляващите, явно и Вас Ви е страх да посегнете на тях. По този начин ще бъде въздадена единствено справедливост, това е единственият начин да бъде направено нещо радикално. Не се плашете от последствия. Такива за държавата няма да има. Толкова са много техните нарушения, че нещата, отивайки в един съд, аз не виждам как може да не излезнат с положително решение и с положителен резултат за обществото. Когато договорите се нарушават, когато лицензии се пренебрегнат, дълг на обществото, на управляващите е да направят всичко възможно да санкционират тези нарушения. Това го направи една държава като Албания и тя явно имаше по-големия кураж да го стори,

по-богати ли сме та пренебрежително да махнем с ръка на тези пари, които изтичат? В миналото управление беше направено в тази тази връзка същото нещо – абсолютно престъпно, което тогава мина мимоходом, беше станало около Рождественските празници преди две години тихо по терлички, почти никой не се усети – бяха продадени миноритарните пакети на тези електроразпределителни дружества. Тогава ни се изприщиха езиците да говорим, да заклинаме и да молим, да настояваме за проверки, за ревизии как е станало това, каква корупция има там. Само можем да предполагаме. говоря за тези под 33%. Питайте бившите министри за енергетиката, по-предишния, особено Трайчо Трайков. които са тук, мисля че си спомнят по какъв криминален начин беше направено това. Без тази мярка управляващите от БСП и ДПС, нещата ще бъдат палиативни, ще си играем на дребно, няма да възстановим и държавното начало в една сфера, която е основен елемент в националната сигурност на България. Защото това е елемент от националната сигурност в България. Така че Ви призовавам по отношение на мерките да включите и тази – да се реши най-после проблемът, който е вече повече от десетилетен, с електроразпределителни дружества. Ако това не стане, хората пак ще бъдат на улицата. Благодаря Ви, господин Шопов. Има ли реплики към неговото изказване? Няма. Има думата народният представител Димитър Горов за изказване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Виждам, че до голяма степен имаме съвпадение в посока подкрепа на решението, което се предлага от Министерския съвет. Разбира се с уточненията, които бяха направени от господин Шопов. Защо казвам, че имаме съвпадания? Защото ние от Коалиция за България ще подкрепим това решение. И ще го подкрепим не защото то е направено от Министерския съвет, който подкрепяме ние като политическа сила. Не затова, че зад решението стоят подписите на народните представители от Коалиция за България. Ние ще подкрепим това решение с ясното съзнание, че мерки в сферата на енергетиката са необходими. Те са задължителни и трябва да бъдат направени изключително бързо, за да дадем възможност на енергийния регулатор от 1 юли да вземе решение за промяна на цените на тока. Ние ще подкрепим това решение, защото то е изцяло в подкрепа на нашата предизборна кампания и обещанията, които ние направихме в периода преди изборите за запазване цената на тока. Нищо повече, Вие си спомняте, че само няколко месеца, може би месец преди кампанията на нас ни беше обявено, че се иска увеличение на цената на тока с 40% нещо, което според мен българските граждани по никакъв начин не могат да си позволят. Вярно е, че в момента протестите, които вървят пред Народното събрание, се казва, че не са за тока. Но ние много добре си спомняме, че тези протести стартираха през месец февруари именно поради невъзможността на българските граждани да си плащат сметките Наясно сме и с това, че цената тока е единият проблем, че по-големият въпрос са ниските доходи, но решаването на този въпрос с ниските доходи може да бъде в по-дългосрочен период от време. Затова първата стъпка трябва да бъде в посока намаляването цената на тока. И то не с това, което се правеше в предходни периоди – обявява се висок процент на увеличение и след дълги дебати се стига до едно по-малко увеличение, което някак си хората трябва да приемат за нормално. Мерките, които се предлагат, показват, че е възможно да се стигне до намаление на цената с 5%, което по същество значи, че ако вземем цената, която ни предлагаха да се увеличи с 40, и намалението от 5%, може да се окаже, че можем да намалим цената с евентуалните 45% – прогнозната цена, която можеше да се постигне за българските граждани. Няма да влизам в детайлите на самите законопроекти – утре ще ги гледаме двата, но за мен е изключително важно да направим тези стъпки, да подкрепим това решение и да покажем волята на Народното събрание да се съобразява с възможностите на българските граждани, с това какви са условията на живот в България. Да постигнем някакво смислено действие в енергетиката, което да доведе, от една страна, до намаляване на цените, същевременно до повишаване на износа, който поради действия в енергетиката беше смазан. В края на краищата да постигнем реално ребалансиране на системата. Няма да Ви отегчавам повече. Убеден съм, че няма да има народни представители, които да не подкрепят това решение, тъй като смятам, че то е в правилната посока. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Горов. Има ли реплики към неговото изказване? Няма. Има ли други желаещи за изказвания?

Предлагам първо да гласуваме предложението на господин Гуцанов за допълване на решението с т. 4: „задължава министъра на икономиката и енергетиката да изготви доклад за състоянието на енергетиката и да го представи пред Народното събрание”. Който е съгласен да бъде включено това допълнение към проекта за решение, моля в режима на гласуване да го направи – който не, ще гласува „въздържал се” или „против”. Режим на гласуване.

Сега ще подложа на гласуване целия проект за решение, който беше прочетен от вносителя Явор Куюмджиев, заедно с редакционната поправка, която направихме току-що, и с

Режим на гласуване за целия проект на решението с гласуваното допълнение.

Преди да закрия днешното пленарно заседание, ще прочета съобщение за парламентарния контрол на 21 юни 2013 г., петък, от 11,00 часа, така както е обявен в програмата на Народното събрание за тази седмица: Първи ще отговаря министърът на образованието и науката Анелия Клисарова – на пет въпроса от народните представители Милена Дамянова – два въпроса, Цвета Караянчева, и Ваня Добрева – два въпроса. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на четири въпроса от народните представители Ивайло Московски – два въпроса, Кирил Колев, и Иван Вълков. Министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на въпрос от народния представител Цветан Цветанов. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на два въпроса от народните представители Спас Панчев и Филип Попов. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на два въпроса от народните представители Жельо Бойчев и Димитър Димов и на две питания от народните представители Жельо Бойчев и Димчо Михалевски.

заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова – на питане от народния представител Димчо Михалевски; - министърът на отбраната Ангел Найденов – на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов; министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев – на въпрос от народния представител Борис Цветков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министър-председателят на Република България Пламен Орешарски, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и министърът на здравеопазването Таня Андреева.